Hvala vama.Moraću da obrišem listu, pošto je pun sistem, te vas molim da ljudi koji žele da govore, da se prijave u

ne posmatramo stvari onakve kakve jesu. Znate, ako imate četiri meseca kampanje "Pumpaj" i ako četiri meseca obećavate ljudima kroz izjave, upravo te impotentne, politički impotentne opozicije, da će doći jedan trenutak i jedan dan kada će cela Srbija doći u Beograd i tada će sve biti rešeno, onda morate da imate u vidu da će razni ludaci da prihvate to kao poziv da sprovedu tu ideju. E, to je neodgovornost koju gledamo četiri meseca. Ja o tome govorim.Ne znam kako niko nije primetio da je ovoj deci u parku prišao čovek i niko od poslanika nije to govorio, pa čak ni ovi iz vladajuće koalicije, neki su bili na N1 a neki su ovde u sali govorili o tome šta se događa u Pionirskom parku, ali niko nije primetio da je toj deci prišao čovek i rekao - ja dolazim 15. ne da vas bijem nego da vas ubijem sa tri sina i dva belgijska To nije uradio niko iz vlasti.Taj čovek je priveden. Ali, koliko je još takvih koji još nisu skupili hrabrost da dođu dan ili dva ranije, a za to nema odgovornosti.Danas imate pumpanje od strane Đilasove stranke koja kaže - na tajnoj sednici Administrativnog odbora, koja će se održati telefonskim putem, njima će biti skinuti mandati. Svako ko je prošao pored Narodne skupštine zna da Narodna skupština nema telefonske sednice i da je nemoguće, ali oni to namerno rade da bi pumpali.Pa nismo svi podjednako krivi. Ja ne mogu da prihvatim da se kaže - gađali su se poslanici. Nisu se gađali poslanici, nego su nas gađali. Ja nisam pogodio nikog dimnom bombom, a mne su pogodili dva puta.Prekoračio sam vreme. Izvinjavam se.Molim vas samo da stvari postavimo onakvim kakve jesu, da ono što je za osudu osudimo, ma sa koje strane dolazi.Apsolutno ne pozivamo na nasilje. Država se maksimalno suzdržavala, a to da li je neko doživeo kao slabost, nažalost, u jednom trenutku će država morati da reaguje, a ko će da odgovara za one ludake koji su poziv da dođu 15. u Beograd shvatili kao poziv na revoluciju, to ćemo da vidimo u narednom periodu, jer neko mora biti odgovoran.Hvala.

Zdrava Srbija - Ruska stranka - Ujedinjena seljačka stranka i u okviru ovih tačaka koje smo ovih dana govorili, to su sporazumi, to su protokoli, to su stvari kojima ćemo moći sutra da omogućimo bolji razvoj naše Republike Srbije.Tu su sa nama govorili prethodna dva dana naši ministri koji su sada neki tu, neki nisu tu.Ja ću govoriti o svemu tome, ali govoriću o delokrugu gde ja živim, jugoistočna Srbija, Niš i okolina, jer je to ono što nas dotiče, što mi osećamo. Ja ću o tome govoriti i govoriću jezikom tih naših ljudi.Evo, ministar Siniša Mali sada nije tu. Govorio je prvi kada je počelo ovo zasedanje, gde je rekao da će ovi sporazumi dati mogućnost da se razvija jedno, drugo treće. To ću ja, normalno, podržati. Podržati zato što je to potrebno našoj zemlji. Razvoj infrastrukture, razvoj železnice, razvoj svega.Vezano za Sporazum oko železnice, gde se nabavljaju nove lokomotive, mašine koje će sutra ići po prugama, raditi svoj posao, prevoziti putnike, prevoziti robu. Evo, ja ću oko toga govoriti. To je nešto što je bitno i što je potrebno i to daje razvoj i mogućnost razvoja naše Republike Srbije. Bitno je i za nas koji živimo u tom delu jugoistočne Srbije.Inače, 2015. i 2016. godine, ja sam o tome govorio, železnička pruga koja išla, koja i sad ide od Niša, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, dole prema Boru, prema Prahovu jednim delom ta pruga je rekonstruisana i taj deo pruge je stvarno veoma kvalitetno urađen. Trebalo je da se uradi kompletna pruga od Niša, preko Svrljiga, Knjaževca, Zaječara, do Bora, ali jednim delom je nešto zaustavljeno, nije odrađeno. Taj deo, to što nije odrađeno, to je deo od Knjaževca prema Zaječaru. Normalno, treba da se radi od Zaječara prema Boru, jer kako svi znamo u Boru dole su velike investicije, veliki radovi, veliki poslovi i velike količine materijala iz Bora, iz Prahova ide ne prugom, nego ide putem. Put koji je sada veoma opterećen, a ja sam o tome govorio ranije, put koji ide od autoputa prema Sofiji odvaja se, magistralni državni put, od Niša na ovamo, prema Svrljigu, Knjaževcu, Zaječaru. Taj deo puta je veoma opterećen, taj deo puta je sada dosta ruiniran i mislim da je potrebno u prvom planu odraditi da rekonstruišemo taj deo pruge koji nije odrađen od Knjaževca prema Zaječaru da bi ti teški tereti mogli da idu tom prugom, da bi bilo manje oštećenja puteva i normalno bilo bi sigurnije za sve put, državni put od Niša, preko Srvljiga, prema Knjaževcu je, kako kažem, veoma opterećen. Govorio sam, čuo sam i mislim da ima nekih nagoveštaja da treba da se odradi ta tzv. treća traka ili zaustavna traka ili traka za te teške kamione da bi mogli sutra kad neko pođe, recimo, iz Knjaževca, Zaječara, ima neku potrebu, ima neka hitna intervencija, daleko bilo neko je bolestan, Hitna pomoć krene, tu je po četiri, pet kamiona jedan za drugim i verujte mi, ljudi, put od Knjaževca, od Tresibabe pa samo do Gromade, to je taj deo baš najopterećeniji i tu su najveći zastoji. Ne mogu kamioni da se preteknu i dolazi do velikog zastoja. U takvim situacijama mislim da je potrebno da se obezbedi ta treća traka, na tim mestima. To treba „Putevi Srbije“, Ministarstvo saobraćaja, građevine na tome treba da se radi, ali ja mislim da bi se sve to možda u nekom kasnijem odradilo, ali bitno je da železnička pruga se odradi celim svojim putem. Znači, konkretna ta trasa od Knjaževca, Zaječara, dole Bora, Prahova, da to bude sve odrađeno, da to bude stavljeno u funkciju, da ti teški teretni

pružni prelaz gde postoje branici koji su odrađeni možda prošlog veka sigurno. Sad koje je to godine rađeno, ali verujte mi to je toliko u lošem stanju. Ovo govorim jezikom čoveka koji nije iz struke, ali ja tamo živim, tamo prolazim. Nekad se napravi zastoj po dva, tri, četiri kilometara zato što voz koji treba da prođe spuste se branici i kada se spuste branici nema onih svetlosnih signala. To je sve na stari način, na čekrk, kako se kaže kod nas. Nekad se dešava, više puta se dešava da se polome branici. Napravi se šteta. Prvo se napravi šteta tom što to udari zato što ili ne čuje ili ne vidi. Da vam kažem, to se spušta onako iznenada. Ljudi koji rade, železničari koji rade u železničkoj stanici, ti ljudi izlaze iz železničke stanice koja je 300, 400 metara od tog pružnog prelaza, odnosno od putnog prelaza. Oni moraju da dođu, zaustave saobraćaj. Na taj način funkcioniše.Mislim da je to devastirano, da je to zastarelo. Bio sam sa ljudima iz „Železnice“ gde su meni tada rekli da su obezbeđena sredstva, da li je to neka banka, da li je to neki, ne znam koji je to projekat, da su obezbeđena sredstva da se taj deo pružnog prelaza gde se prolazi kroz Svrljig i gde postoje ti branici da to bude odrađeno krajem prošle godine, početkom ove godine.Kada sam sada kontaktirao „Infrastrukturu železnice“ rekli su mi da će to biti, ali kad će biti… Pitao sam zašto sad to nije, pa zato što su sad ta sredstva opredeljena da se odradi neko drugo mesto isto u delu pravca, negde dole u Zaječaru, neko selo prema Zaječaru.E sad, ja stvarno poštujem, treba svuda to da se odradi jer stvarno, verujte mi, iz kuće moje žene njeni baba, deda, čukundeda su svi poginuli na pružnom prelazu.

najfrekventnija mesta, recimo, gde su državni putevi, tu moramo napraviti savremene pružne prelaze sa branicima koji su automatski, gde se spuštaju kada dođe voz na određenu razdaljinu, oni se spuste, da sve to funkcioniše kako treba. Ja sam očekivao da će to biti urađeno početkom ove godine. Sada očekujem, pošto imamo ulaganja u železnicu, u nove lokomotive, očekujem da se ti pružni prelazi reše na savremen način, da ljudi koji tamo žive ne preti im opasnost, daleko bilo, da se desi neka saobraćajna nezgoda, da neko izgubi život, a u krajnjem slučaju, idemo napred, idemo u 21. vek. To je jedna stvar.Rekao sam isto za tu treću traku, koja je veoma bitna u delu puta Svrljig-Knjaževac, Svrljig-Niš. Ta treća traka je stvarno neophodna zato što ti teški kamioni koji idu iz borskog rudnika svakodnevno, da ne kažem, to je veliki broj tih kamiona koji tamo ide, stvarno je put veoma ruiniran, a i pravi se veliki zastoj.Zbog

gde treba veća pažnja i veća ulaganja.Jedna od bitnih stvari, govorio sam državni put koji ide isto kroz opštinu Svrljig, ide od Svrljiga prema Staroj planini. Inače, mogu da kažem, Stara planina je biser. Ko nije tamo bio, treba da ode. To je nešto najlepše. Ja očekujem da ćemo imati mogućnost da Vlada Republike Srbije, predsednik Srbije je već o tome govorio, da će tamo biti ulaganja u nove smeštajne kapacitete, gde će se praviti hoteli. To će dati još veće veće mogućnosti za ulaganje u te naše sredine, jer verujte mi, turizam je nešto na čemu svi moramo da radimo i te male sredine, a normalno, Stara planina je nama velika šansa i mogu da kažem da tamo dolazi veliki broj naših komšija iz Bugarske koji vole da dođu tamo. Veliki broj ljudi na Staru planinu dolaze iz cele Srbije, a da ne kažem i iz celog sveta.Zato velika podrška investicijama na Staroj planini, podrška direktoru Karadžiću, koji svojim angažovanjem i željom, on jeste direktor, ali on kao da je naš, kao da je tamo rođen. On se stvarno bori zajedno sa nama da se tamo obezbede novi kapaciteti, da se obezbede nove investicije

Kopaonik isto jeste lep, ima i drugih planina.Verujte Stara planina je mnogo lepša, i kako kažu nije to tako, kako se to kaže kod nas, nije tako uprljano, nije to tako, ne ide napred, jer tamo dolaze ljudi koji žele da vide prirodu, koji žele da vide šumu, žele da vide planine, žele da vide zdrave potoke, žele da vide ptice zdrave, da vide divlje konje, tako je kolega Nikola,

To je ministarstvo koje je nadležno nad našim lokalnim samoupravama. Ona svojim angažovanjem dolazi direktno kod nas u te naše male sredine, razgovara sa našim ljudima, svojim autoritetom pomaže i neka druga ministarstva, da prođu neki projekti. To je nešto što nama treba.Ja poštujem ljude koji su ministri iz drugih krajeva i podržavam normalno… Glasam za Vladu, i ovu i prethodnu Vladu, i Vladu od 2014. godine. Ja sam glasao kao poslanik i, verujte mi, svi ti ljudi žele dobro našoj Srbiji, ali meni, kao čoveku, je lakše kada imam nekog čoveka iz Niša, iz okoline Leskovca, koji su na nekim državnim funkcijama koji sutra mogu da svojim autoritetom potpomognu

razvija.Nije tu Novica Tončev, ministar iz tih naših krajeva, i on se čovek zalaže i bori sa svojim ministarstvom. Uz dužno poštovanje,

Verujte mi da od tih malih ljudi najviše zavisi, kad smo bili u najtežoj situaciji, kad su bili ratovi, kad su bile krize, taj mali proizvođač je očuvao i sačuvao našu zemlju Srbiju, kako se kaže, taj seljak je i hranio i branio našu zemlju Srbiju.Zbog poštovani ministre Martinoviću, podržavam sve vaše predloge koje vi kao ministar, zajedno sa svojim kabinetom, radite, čiji predlozi dolaze kod nas, na naš Odbor. Više puta kaže neke stvari koje su bitne za male proizvođače.

jer veliki broj mojih ljudi koji žive u Svrljigu, Beloj Palanci i Gadžinom Hanu, Sokobanji, veliki broj tih malih mesta, to su brdsko-planinska područja, nemaju pokrivenost interneta. Sutra, čovek, recimo, proda tele da bi kupio telefon, pametni telefon, a sutra on na tom telefonu ne zna da radi, njegova deca nisu kod njega, i tako on sutra ne može da obezbedi određene subvencije koje nadležno ministarstvo daje.Jedna od stvari koju sam hteo vama da kažem sada, znam, imamo mogućnost da radimo zajedno, jedna od bitnih stvari, ima određenih pravilnika, javni poziv koji je sada dostavljen, odnosno unazad nekoliko dana je objavljen, za nabavku kvalitetnih priplodnih ovaca, krava i svega ostalog, a gde u okviru tog javnog poziva stoji član 10. gde piše da može da bude kopija pedigrea ili uverenje o kretanju o kretanju životinje, odnosno kako je ta životinja nastala, da li je osemenjena, da li jedno, da li drugo. Sada kada je sve to odrađeno, ljudi, veliki broj malih proizvođača koji sutra nemaju mogućnosti, ne znaju sve to da… Oni su obezbedili ta uverenja.

što je odrađeno, javni poziv je odrađen, data je mogućnost, jedno ili drugo. Na kraju, kada je čovek obezbedio to drugo, oni mu traže to prvo i on čovek ne može da obezbedi subvencije.Da vam kažem, veliki je broj takvih ljudi koji žive u mom Svrljigu, da ne ponavljam te male opštine. Za njih, recimo, 10 ovaca koja dobiju, ta sredstva, jedna junica ili dve junice, to za njih mnogo znači, to je za njih velika pomoć. Onaj ko ima veliki broj grla stoke, po 200, 300, 500, 1.000 krava, koji imaju 50.000 ovaca, njima to nije mnogo bitno, ali tom čoveku što ima 15, 20 ovaca, 15, 20 koza, dve, tri, četiri krave znači svaka subvencija.Znam da smo mi iz budžeta izdvojili dosta sredstava za subvencije, za takve stvari, ali sa druge strane mislim da neke stvari, kada se nešto piše, mora da proprati, jer ako se to napiše… Taj javni poziv je napravljen tako, piše jedno ili drugo, da se to prihvati ili da nađemo rešenje tim ljudima, da se omogući da obezbede taj pedigre, kopiju pedigrea. To je što se tiče tih stvari. Naša poljoprivreda je, što se mene tiče, kao čoveka, veoma bitna.Stočarstvo, razvoj stočarstva na tome moramo svi zajedno da radimo i problemi su stvarno veliki. Veliki broj starih ljudi je ostao u našim selima. Tim ljudima

ognjištu.Velika stvar jeste za nas koji živimo u takvim stvarima, i o tome sam govorio, evo i sada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napomenuo alimentacioni fond. To je nešto što je vrlo bitno. O tome sam govorio i ranije u Narodnoj skupštini, ali sada taj Predlog zakona o alimentacionom fondu je nešto što je za nas, ljude koji žive u malim sredinama… Ima veliki broj malih ljudi koji više ne žive zajedno, gde sutra

odraditi.Jedan drugi deo koji sam hteo da kažem, a vezano je za… Mi smo sada kao država, kao vlada obezbedili u prethodnom periodu velika sredstva za prvorođeno dete, drugorođeno dete, trećerođeno dete. To su velika sredstva gde se pospešuje rađanje, pospešuje se da mladi ljudi ostvaruju bračne zajednice, da rađaju svoju decu, da žive u malim sredinama i za mene, kao čoveka, to je nešto najlepše, to je nešto najbolje. Dajete mogućnost i za nabavku stanova. To važi i za mlade bračne parove. To važi i za naše studente koji sutra žele da studiraju, koji studiraju i sutra mogu da obezbede sebi stan po vrlo povoljnim uslovima.Što se tiče ovih stvari, za rađanje, za natalitet, država Srbija, i o tome moramo da govorimo, daje daje sredstva za one ljude, za one bračne zajednice koje ne mogu da imaju decu, daje mogućnost da se leče, da to bude besplatno lečenje i to nije, kao što je nekada bilo, jedno lečenje i više ne može. Sada može prvo, drugo, treće. To je ta tzv. vantelesna oplodnja gde se pomaže mladim ljudima da se ostvare kao roditelji, kao majke, kao očevi i na taj način oni sebi obezbeđuju budućnost. To treba pohvaliti.

te mlade mame koje dobiju sredstva za prvo dete, drugo, treće, to je potreba o kojoj treba da razmišljamo, a to je tzv. porodiljsko bolovanje. Porodiljsko bolovanje za tu mladu mamu kreće 45 dana pre termina porođaja, a završava se u narednih godinu dana. Može da bude i 60 dana pre termina porođaja.Na taj način porođaj, termin porođaja može da bude pomeren za 10 dana i to dete kada se rodi, to dete godinu dana bi po pravilu trebalo da ima, da ta majka ima porodiljsko, jer ta majka sutra doji dete, neko doji pet, šest, neko 10, neko godinu dana i na taj način ja bih tražio da obezbedimo i da bude makar godinu dana od dana porođaja. Hvala još jednom. Ja bi podržao ovaj predlog zakona.

ja kao član Vlade ne mogu da se složim sa jednom konstatacijom koja je pre nekih pola sata izneta ovde u Narodnoj skupštini, da je pad na Železničkoj stanici u Novom Sadu, 1. novembra prošle godine bio, kako je rekao narodni poslanik, okidač za proteste i za nasilje koje se konstantno dešava u svim delovima Srbije od novembra meseca pa do današnjeg dana.Ja mislim da je jedan drugi događaj, ako već govorimo o događajima kao, uslovno rečeno, okidačima za određene političke pojave, da jedan drugi događaj zapravo predstavlja okidač koji je legitimisao nasilje i teror kao sredstvo političke borbe, a to je nešto o čemu sam već više puta govorio ovde u Narodnoj Skupštini, pokušaj ubistva tada predsednika Vlade Aleksandra Vučića u Srebrenici u julu 2015. godine. Posle toga na ovim našim prostorima izgleda da je sve postalo dozvoljeno.Zašto to kažem? Godine neko je pokušao da ubije u Srebrenici Aleksandra Vučića. U to nema nikakve sumnje. Dakle, kada pogledate one snimke, ono je pokušaj ubistva i hvala dragom Bogu i hvala onim policajcima i hrabrosti samog Aleksandra Vučića što se to nije desilo, ali namera da se ubije predsednik Vlade je nesumnjivo postojala.Šta se posle toga dešava? Godine

i traži da ga RIK proglasi, odnosno njegovu listu da je ušla u parlament, iako nije ali, nema veze što nije, ja ultimativno tražim da proglasite da sam prešao cenzus u to vreme od 5% i hoću da uđem u parlament.Posle toga imate intervenciju tadašnjeg američkog ambasadora, pa posle toga imate skup tamo ispred stare zgrade Narodne skupštine u Kralja Milana, sećate se, svi lideri opozicije su bili, bez obzira da li su levi ili desni, tamo je bio i Boško Obradović, tamo je bio i Bojan Pajtić, tamo su bili svi, apsolutno svi i posle toga Boško Obradović je ušao u Narodnu skupštinu. Taj isti Boško Obradović, koji je tada bio u savezu sa Draganom Đilasom, za koga danas narodni poslanik kaže da ne sprovode nikakvo nasilje, da ne poziva na nasilje, a ne da samo poziva nego je akter nasilja, učestvuje u nasilju ovde u Narodnoj skupštini i van Narodne skupštine.Dakle, 2020. godine Marijan Rističević biva napadnut ovde ispred ulaza u Narodnu skupštinu. Dakle, bilo je mnogo događaja koji su pripremali teren za ono što nam se danas dešava i nije tačno da je pad nadstrešnice u Novom Sadu okidač za bilo šta.Teren za ono što se danas dešava u Srbiji i ono što se dešava unazad nekoliko meseci pripreman je mnogo, mnogo ranije.I ako izuzmemo 5. oktobar koji je bio klasičan primer obojene revolucije i sprovođenje nasilja i terora u politici kao legitimnog sredstva političke borbe mi zapravo od leta 2015. godine, kada se desio pokušaj ubistva predsednika Vlade, Aleksandra Vučića, u Srebrenici, imamo stvaranje atmosfere da je nasilje, da je teror, da je sila legitimno sredstvo političke borbe.To

ne stoje iza nasilnih protesta i blokada to je apsolutna neistina. Ne samo da stoje, ne samo da ih iniciraju, nego, kao što sam rekao, u njima vrlo aktivno i učestvuju.Mnogi su se pitali gde je viđeno sve ono što se dešavalo pre nekoliko dana ovde u Narodnoj skupštini kada su nas gađali suzavcem, šok bombama, kada su nas gađali jajima, kada su nas posipali prahom iz protivpožarnih aparata i mnogi ljudi su rekli to se nikada nigde nije desilo. Nažalost, desilo se. Desilo se u Ukrajini, u njihovom parlamentu, njihovoj Vladi, pa se posle toga desio Majdan, pa je posle toga na vlast došao neko ko je nekome u tom trenutku bio simpatičan, ko baš nije bio klasičan političar i onda su neki rekli – baš super što je došao takav jedan na čelo Ukrajine, pa je Ukrajina gurnuta u rat sa Rusijom. Pri tome, uopšte ne želim da pravdam ni na koji način ono što Rusi nazivaju specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini.Ali, hoću da vam kažem tako se priprema teren da se uništi jedna država. Kada predsednik Republike Aleksandar Vučić opominje sve nas, posebno mlade ljude, posebno studente da se ne povode za onima koji bi da Srbiju vrate u 2000-e godine, mnogi misle da je to jedna prazna floskula i da to nije moguće da se desi. Nažalost, i te kako je moguće.Da je neko rekao 2014. godine da će na istoku Evrope da bukti praktično bratoubilački rat između dva skoro identična naroda, vi biste rekli da je to nemoguće. Kao što, da se malo dalje vratimo u prošlost, da nam je neko rekao da je moguće u 20. veku bombardovati jednu suverenu i nezavisnu zemlju, kao što je bila Savezna Republika Jugoslavija, mnogi bi rekli tamo negde 1996. 1997. 1998. da je nemoguće. Međutim, i te kako je moguće.Dakle, moguće.Dakle, i ono što govori danas predsednik Republike je i te kako moguće. Lako je moguće da ako poverite vlast ovima poput Đilasa, Marinike, Borka, Miroslava Aleksića itd. da Srbiju vratite u 2000-e godine.Gde imate primer takvih zemalja? Ja ću navesti samo dva. Siriju i Libiju. Dve zemlje koje su bile među najrazvijenijima u svetu, gde je zaista postojalo u pravom smislu te reči jedno ekonomsko i socijalnoj blagostanje, gde se imali visok životni standard, gde ste imali visoko razvijenu privredu, sjajne univerzitete, sjajan zdravstveni sistem, odlične puteve. Onda se desilo što su neki, zamislite tog licemerja, nazvali Arapskim prolećem i pogledajte na šta posle tog proleća liči jedna Sirija ili jedna Libija?Na to bi nam ličila Srbija kada bi razni Đilasi, razne Marinike, Borko Stefanovići, Aleksići ponovo preuzeli vlast i zbog toga je važno, ja mislim, da i sa ovoga mesta i mi ministri i vi narodni poslanici, koji ste odgovorni, koji ste požrtvovani, koji ste odani Ustavu, zakonu i pravnom poretku ove države, da svi zajedno pošaljemo jasnu i nedvosmislenu poruku studentima, studentima koji su blokirali svoje fakultete i koji misle da time čine nešto dobro za ovu državu, da im kažemo još jedanput da ne dozvole da budu izmanipulisani, politički iskorišćeni od strane onih koji hoće da unište državu Srbiju.Nemojte Srbiju.Nemojte da se povedete za onima koji su na delu pokazali šta mogu, nažalost mnogo toga lošeg da urade za državu Srbiju. je čas da se vratite nastavi, da se vratite učenju, da se vratite polaganju ispita. Lako može da se desi da zbog Đilasa, da zbog Marinike Tepić, da zbog Borka Stefanovića, Miroslava Aleksića, da zbog ovih medijskih trovača sa N1, Nove S, iz „Danas“ izgubite školsku godinu. Kao neko ko ima decu koja će ove godine, nadam se upisati fakultet, kažem vam kao roditelj, nije isto kada izgubite godinu u trenutku kada imate 20 ili 21 godinu i kada ste u mojim godinama. Kada imate skoro 50 godina, kao ja onda nema neke velike razlike, da li imate 50, 52 ili 55, ali kada imate 20 godina, pa izgubite godinu dana lako može da vam se desi da vam se upropasti buduća karijera, da stanete sa učenjem, da stanete sa svojim redovnim obavezama,

žena, devojka koja je nosila baklju slobode, Đilas ju je odbacio kao staru krupu, više je nema nigde. Nemojte da se to desi i vama.Dakle, vreme je da se vratite nastavi, da se vratite učenju, da postanete dobri pravnici, dobri inženjeri, dobri lekari, vi ste budućnost Srbije. Najmoćnije oružje koje jedna država ima jeste obrazovana, normalna i pristojna mladost i zbog toga je važno da se vratite svojim obavezama, da se vratite u svoje fakultete, da budete na ponos i svojim roditeljima i svojoj otadžbini.Što se tiče, i time ću da završim, nadovezao bih se samo na ono što je rekao prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali. Mi smo juče na sednici Vlade, ovo želim da kažem pre svega zbog narodnih poslanika koji su se dotakli tema iz oblasti poljoprivrede, mi smo juče na sednici Vlade, pored ove važne odluke o kojoj je govorio gospodin Siniša Mali, a koja se odnosi na školarine studenata, doneli još jedan važan propis, doneli su Uredbu kojom smo izvršili izmenu Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Opredelili smo ukupno milijardu dinara za dva važna programa u našoj poljoprivredi 500 miliona dinara je namenjeno za kupovinu novih traktora, a 500 miliona dinara za izgradnju, odnosno rekonstrukciju farmi, ja mislim da je to jedna dobra poruka našim poljoprivrednim proizvođačima da država i na taj način pokazuje svoju brigu o njima, a mi smo inače juče donoseći tu uredbu u stvari ispunili ono što je predsednik Republike Aleksandar Vučić rekao prilikom obilaska Srednje-banatskog i Severno-banatskog upravnog okruga pre nekoliko nedelja da ćemo uložiti dodatna sredstva u našu poljoprivredu i mi smo to juče i učinili. Sledeći korak je da usvojimo odgovarajući zaključak na Vladi i posle toga i molim vas da prenesete svi vi koji imate kontakte sa našim poljoprivrednim proizvođačima ili se sami bavite poljoprivredom da će uskoro biti raspisana dva javna poziva. Jedan javni poziv u vrednosti od 500 miliona dinara ide za nabavku novih traktora, gde ćemo značajno subvencionisati nabavku novih traktora i 500 miliona dinara će biti drugi javni poziv za izgradnju, odnosno rekonstrukciju što je naročito važno za naše stočare.Samo želim da demantujem nešto što se pojavilo u ovim trovačkim medijima pre nekoliko dana na N1 televiziji, a posle toga se pojavilo i na društvenim mrežama. Radi se o tome, izvinite što ću da koristim mobilni telefon, ali pročitaću vam ono što se pojavilo na društvenim mrežama, a što je u stvari prepričano sa N1 televizije. Kaže – od ranog jutra Vučić dovlačio traktore koje je poklonio SNS lažnim poljoprivrednicima. Dakle, nikakve traktore Aleksandar Vučić, Ministarstvo poljoprivrede, niti bilo ko iz SNS ne dovlači u Beograd. Mi ne želimo bilo kakve sukobe, mi ne želimo nasilje. Dakle, ovo je laž, koju kao ministar poljoprivrede želim da demantujem. Jedini traktori o kojima mi govorimo su novi traktori koji će vrlo brzo biti dodeljeni našim poljoprivrednim proizvođačima.Mi smo u toku 2024. godine imali mnogo razgovora sa našim poljoprivrednicima, mislim da smo iznašli mnogo dobrih rešenje za njihove zahteve, da smo rešili mnoge njihove probleme. U subotu mislim da će pobedi slobodna i slobodarska Srbija. Znam da je sada svima nama pomalo teško da osećamo neizvesnost, ali kao što je rekao i predsednik Republike Aleksadar Vučić mrak je pred zoru najgušći, ja mislim da će u subotu i u nedelju svima nama većinskoj, ubedljivo većinskoj Srbiji ubedljivo većinskoj Srbiji zaista da svane sunce slobode i da se od ponedeljka svi vratimo svojim redovnim aktivnostima, da unapređujemo, da razvijamo, da guramo napred jednu normalnu i pristojnu Srbiju. Živela Srbija!

Hvala.Uvažena potpredsednice, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, da možda nije bilo diskusije od pre jednog skoro već sat vremena koja je obojena instrukcijom o tome da ne treba odavde da šaljemo nekakve negativne poruke nekom i da treba da damo doprinos smirenju i spuštanju atmosfere koja je vrela na ulicama, u Pionirskom parku, u obrazovnim institucijama, vrlo je verovatno da nakon učešća u raspravi koju je imao kolega Martinović, ne bih imala potrebu da se možda i javim.Međutim, imam potrebu da informišem pre svega građane Srbije, a i mi ovde još jednom da konstatujemo da je bilo izuzetno značajno da se upravo bavimo onim radom za koji su građani opredeli, da treba da radi parlament i Vlada Republike Srbije.To da „selo gori, a baba se češlja“ prosto nije tačno. Ono što radimo i onda kada su dimne bombe bile u ovoj sali, to je da donosite vi zakone, da mi prosto budemo spremni sve do momenta dok ova Vlada ili neka druga, implementiramo te zakone. Naravno da je sfera prosvete vrlo osetljiva zbog toga što i pored toga što najveći broj skupova počinje konstatacijom da svi radimo na nultoj toleranciji na nasilje, mi smo svedoci činjenice da je na izuzetno perfidan i prosto prosto jedan neprimeren način nasilje ušlo u one segmente našeg društva za koje svi tvrdimo da su najosetljiviji, dakle ušlo je u prosvetni sistem, u škole. To ne samo fakultete, gde govorimo da autonomija univerziteta možda može nekako i da se razume i da su to naša deca koja će biti nosioci društvenog života kasnije, nego i u osnovne škole i to na način da su neki nastavnici, neki roditelji kada pošalju dete u školu potpuno se složili sa tim dete može da bude izvedeno iz škole i da učestvuje u protestima, makar ono bilo i u nižim razredima osnovne škole. To je zaista neprimereno.Ako danas ne bismo podsetili da moramo reći svoj glas „stop“ tome, mi prosto ne bismo bili dovoljno odgovorni.Daje se nekakva kritika Vladi Republike Srbije i Ministarstvu prosvete što nisu svi učitelji i nastavnici dobili iste plate. Razumem one koji nas pitaju zašto ranije nije svako dobio platu u skladu sa onim koliko je radio. Ja ću reći da je to bio jedan doprinos upravo spuštanju te vrele atmosfere. Smatrali smo da jedna prosto atmosfera u kojoj roditelji, nastavnici i učenici, koji su praktično elementi obrazovanja, treba da steknu uvid u to šta to ne valja i da treba da se vrate svom osnovnom poslu, obrazovanju i vaspitanju dece u osnovnim i srednjim školama, naravno, u uslovima bezbednosti.Da li smo sigurni da su uslovi bezbednosti u redu kada su deca u pitanju? Jesmo. Poslali smo inspekcije, doduše, to su inspekcije koje pripadaju Ministarstvu rada, ali svejedno mi u Vladi na pitanju obrazovanja radimo svi zajedno i došlo je do zaključka da u školama postoje uslovi za bezbedan rad.Zašto nisu plate bile u skladu sa radom još u decembru i januaru mesecu? Pre svega, zbog toga što je to bio period kada smo imali razgovore sa reprezentativnim sindikatima, kada smo se trudili zajednički da nađemo takav jezik koji će prosto biti adekvatan odgovor na to što su tražili prosvetni radnici i vi ste o tome svi obavešteni. Dakle, svi zahtevi reprezentativnih sindikata prosvetnih radnika su uvaženi i onda su i sami sindikati pozvali svoje kolege da se vrate u škole i da počnemo da radimo.Koristim i ovu priliku da posebno zahvalim nastavnicima, profesorima, roditeljima koji su dali svoj doprinos da preko 50% škola uvek radi po 45 minuta čas. Dakle, oni su bili vrlo stigmatizovani. Na njih se vršio strašan pritisak. Oni su proglašavani primitivnim nastavnicima i profesorima, a zapravo su svoj profesionalni život i ljubav, ne samo prema poslu, nego prema deci, ispoljili na način kome se možemo svi diviti, jer kada je teško mi zapravo vidimo kakav ko ima istinski odnos prema radu.Ono što se, nažalost, nije dogodilo, doduše, za 5% škola, to je da su one sve vreme bile u blokadi, i danas su u blokadi. Ono što se dogodilo, kao neka realnost, to je da je bilo i onih škola u kojima su neki nastavnici i učitelji radili, a neki nisu. Trideset, odnosno 22 do 25% škola je, u skladu sa onim što predviđa Zakon o štrajku, radilo po 30 minuta, neke 35 minuta čas, ali činjenica je da deca koja ne idu u školu ili koja čekaju da se neki nastavnik i profesor smiluje da im održi čas jesu oštećena, na onaj način koji je, po meni, najteži oblik nasilja i o kome upravo moramo govoriti ovde.Ono što je takođe činjenica, to je da smo ocenili, naravno u Vladi Republike Srbije, i Ministarstvo finansija i premijer i pre svega Ministarstvo prosvete i Ministarstvo rada, zajednički smo prosto prosto analizirali strukturu plata. Htela bih sada da vam kažem na koji način se obračunavaju plate, zbog toga što su to kontinuirana pitanja – kako smo mi to nekoga kaznili? Pa zapravo, mi smo sve vreme kažnjavali one koji su kontinuirano radili puno radno vreme, jer smo ih izjednačili sa onima koji su bili na ulici i primali su iste plate.Januar plate.Januar mesec je mesec u kome je do 20. bio raspust. Pošto nikome nije raskinut ugovor o radu, naravno da smo smatrali da svi prosvetni radnici treba da dobiju pune plate.

u prosveti imamo 40-časovnu radnu nedelju, 24 sata se plaća profesorima, nastavnicima, učiteljima za rad sa učenicima, sa decom, 10 časova u toj nedelji se plaća priprema časova su finansijska sredstva koja se odnose na njihovo stručno usavršavanje, administrativne poslove, kontakt sa roditeljima i svi su u februaru dobili upravo tih šest sati, a onog momenta kada se bude nadoknadila nastava, i najveći broj škola je napravio plan nadoknade, biće isplaćen i drugi deo.Dakle, doprinos smirivanju situacije je bio ne kazna što će neko primiti punu platu, a neko će primiti onoliko koliko je radio, jer to se prosto moralo uraditi još ranije, nego je bio još jedan poziv na što raniju nadoknadu.S druge strane, imputira nam se da smo u prosveti jako kasno počeli da se bavimo pitanjem finansiranja visokog obrazovanja. To je apsolutna laž. Dana 25. jula, premijer je formirao komisiju koja se bavila finansiranjem visokog obrazovanja, u čijem radu smo učestvovali mi iz Ministarstva prosvete, ja sam bila predsedavajuća, predstavnici Ministarstva finansija, svi rektori državnih univerziteta i njihovi saradnici.Mi smo zaista u ovim postojećim okolnostima ubrzali usaglašavanje sopstveno na način koji nije baš primeren, jer onog momenta kada predsednik države, koji je izabran voljom ogromnog broja građana, pozove rektora da razgovaraju, a on to odbije, pa sasvim je jasno da je trebalo taj razgovor obaviti, da bi on samo mogao da pomogne. Ali svejedno, Vlada je imala ogromno razumevanje upravo za postojeću situaciju i za potrebu da damo doprinos smirenju postojeće situacije i ubrzali smo izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju i vi ste, naravno, upoznati sa svim segmentima, pa i sa činjenicom da je 18 milijardi uloženo u visoko obrazovanje i to počinje već u ovoj školskoj godini.Dakle, 16% veće plate uposlenima, 20% što je bio i studentski zahtev taj četvrti, povećanja za materijalne troškove i materijale koji su potrebni radu fakulteta i univerziteta. Ono što je takođe jako važno, studenti koji su samofinansirajući, onog momenta kada uplate taj deo samofinansirajućih troškova, u roku od dva meseca, a to je do aprila i septembra meseca, vraća im se 50%, čime se daje mogućnost većem broju studenata, veća dostupnost u učenju u visokom obrazovanju, prema tome, naravno, i upravljačka prava su povećana, jer bilo je 55% nastavnika i saradnika fakulteta u savetima fakulteta i univerziteta, a sada je 60% na račun predstavnika države, kojih ima 25, a ne 30%.Tako 30%.Tako da, kada analiziramo sve ovo o čemu sam govorila, sasvim je jasno da smo vrlo konkretnim potezima, odlukama u Vladi i, naravno, zahvaljujući razumevanju vama, poštovani narodni poslanici, koji ste, u krajnjem slučaju, ne samo informisali, nego u okviru svoje te nadzorne funkcije sticali uvid šta to mi radimo u Vladi u ovom segmentu, dali ogroman doprinos da počnu sve školske ustanove svih nivoa, i osnovne i srednje i visokoškolske, da funkcionišu.Da li će doći do polarizacije? Hoće.Ako me pitanje, kao nekog ko je jako dugo u političkom životu, a profesor je univerziteta, šta se zapravo događa, ja ću anticipirati. Meni se čini da je postojeća opozicija vrlo suicidalna. A kad je neko suicidalan, onda prvo ima ideju o tome, koja je pogrešna, kako nešto treba rešavati, onda ima čitav niz radnji koje su najčešće neprimerene, onda ima i pokušaje i na kraju dođe i do tog političkog suicida.Znate, neko ko pokušava da zaista zloupotrebi dobronamernost vlasti i Vlade, koja je regularno izabrana, i vas poslanika i kompletnog našeg društvenog života, na način da nema nijednu jedinu kreativnu ideju kako bi nešto uradio bolje i pokušava na ulicama da reši svoje ambicije, za mene je to politički suicid. Hvala. Hvala vama.Reč ima potpredsednica Skupštine gospođa Elvira Kovač.Izvolite. **Elvira Kovač** Zahvaljujem uvažena potpredsednice, predsedništvo, potpredsedniče Vlade, članovi Vlade, dame i gospodo narodni poslanici.Kao ovlašćena predstavnica poslaničke grupe Savez vojvođanskih Mađara, bez obzira na sve što nam se dešava, kao neko ko izuzetno poštuje ovaj visoki dom, ja ću se zaista vratiti isključivo na temu dnevnog reda. Da podsetim sve, mi raspravljamo o sporazumima. Najviše ću se u svom izlaganju baviti potvrđivanjem sporazuma o zajmu između EU koju predstavlja Evropska komisija kao zajmodavca i Republike Srbije kao zajmoprimca i NBS kao fiskalnog agenta zajmoprimca, sve u okviru instrumenta za reformu i rast zapadnog Balkana, jer smo mi zaista u Savezu vojvođanskih Mađara uvereni da Srbija više nema vremena za gubljenje i da je krajnje vreme da i finansijski osetimo još više benefite toga, da je naš strateški put,

EU.Ako mi zaista u najkraćem vremenskom periodu želimo, kao što je to podvukao uvaženi predsednik Republike, da završimo sa usklađivanjem i sa ispunjenjem svih naših obaveza do kraja 2026. godine, dakle ako zaista želimo da otvorimo i zatvorimo sve klastere ili ti poglavlja, potvrđivanje ovog sporazuma je na tom putu važan korak.Složićemo se da svi važni koraci jesu ključni koraci za Republiku Srbiju. Na primer 2003. godine kada su deset zemalja postale članice i bile su prisutne na Atinskoj Agori, Republika Srbija je tada izostala, to je bila jedna od propuštenih šansi, pa je posle bilo jako puno.U međuvremenu smo mi, podsetila bih sve vas, danas pišemo 2025. a status kandidata smo dobili 1. marta 2012. godine. Godine 2014. je organizovana prva međuvladina konferencija i to još u januaru, 21. januara 2014. godine i Srbija je polako počela pregovore. Nažalost u poslednjih, sada već više od tri godine, dakle od decembra ispada kao da stojimo u jednom mestu. Nažalost, od frontranera tzv. frontranera, onih koji vode u ovom procesu sa zapadnog Balkana, Crna Gora i Republika Srbija sada se sve više spominje. Crna Gora koja samo što nije ušla, po nekima i Albanija.Da

Kao deo svega toga je sporazum o kojem sada raspravljamo i koji ćemo nadam se do kraja dana i ratifikovati.Naravno, neki bi kritikovali manjkavosti naše politike i instrumenata, ali treba se podsetiti da EU dugo samo već maše zastavicom te evropske perspektive za koju se ne zna šta znači i koja povremeno nedostaje kao pustinjska fatamorgana. Za nas u Savezu vojvođanskih Mađara izuzetno je značajno da se Srbija u sadašnjem promenjivom, ne lakom svetu pozicionira, da zaista nemamo više vremena za propuštene šanse, da vrlo pametno procenimo šta je za nas najbolje. Zato je, kao što sam spomenula važno da ratifikujemo i ovaj sporazum.Mislim da se dosta govorilo o tome, uvaženi potpredsednik Vlade, ministar finansija je davao izjave za to, ali mislim da ne manjka da razjasnimo konkretno u celom ovom instrumentu se radi šest milijardi evra, zapravo su dve milijarde evra grantovi, a četiri su povoljni krediti. To je za period, oni bi rekli od 2024. godine, prošle, mada svi malo kasnimo na zapadnom Balkanu, pa do 2027. godine.Ako pričamo konkretno o Republici Srbiji, na nas, za Republiku Srbiju bi od celog ovog iznosa pripalo 1,59 milijardi evra, s tim da će se deo sredstava, biće obezbeđeni u vidu budžetske podrške u kreditima, a veći deo sredstava, više od polovine 53,39 skoro ceo grant i deo kredita, zapravo za konkretne infrastrukturne projekte iz „Western Balkans Investment Framework“.Mnogo

sa EU, integracija svih regiona i usmeren je na dodatnu finansijsku pomoć, kao što sam spomenula u vidu budžetske podrške, ali što je mnogo konkretnije infrastrukturnih projekata. Ne manje važno ono što, zapravo zvaničnici EU podržavaju, a što je za nas značajno, da se suštinski podrže reforme neophodne da ceo region ispuni standarde priključivanje EU.Uslov svih uslova je bio da svi sa zapadnog Balkana donesu svoju reformsku agendu i ja bih u tome pohvalila i Vladu Republike Srbije i Ministarstvo za evropske integracije koje je koordinisalo ceo ovaj proces i da podvučem podvučem dobru saradnju između Ministarstva i Odbora za evropske integracije.Dakle, mi smo na sopstvenu inicijativu uz dogovor sa ministarkom Tanjom Miščević organizovali sednicu Odbora još 18. jula gde smo pozvali predstavnike Nacionalnog konventa EU, da podvučem, koji se sada žale i žele da prekinu saradnju između parlamenta i Vlade. Mi smo na sopstvenu inicijativu, niko to nije radio u celom regionu, organizovali sednicu koja je trajala pet sati, svi su mogli da iznesu svoje zamerke i posle toga, ali isključivo zbog dugih procedura i pregovora sa Evropskom komisijom konačno je završena reformska agenda i ona je prihvaćena. Vlada Republike Srbije na svojoj sednici 3. oktobra je prihvatila reformsku agendu.Šta agendu.Šta je za nas značajno i koji su najbitniji delovi? Izvukla bih nekoliko. Sporazum ocene usaglašenosti o prihvatanju industrijskih proizvoda, ono što je možda najkonkretnije, je zapravo da je unapređen Sporazum o carinskoj saradnji, da su uspostavljeni tzv. zeleni koridori na granicama. Ono što je najsvežije i što nas očekuje vrlo skoro je zapravo pristupanje Republike Srbije jedinstvenom području za plaćanje u evrima, SEPA. Očekujemo odluku svakog momenta.Podsetila bih da je Narodna banka Narodna banka prošle godine u oktobru predala zahtev, Nacrt aplikacije za priključivanje Republike Srbije SEPA području. Zapravo, preliminarno mišljenje je bilo potrebno od Evropske komisije, pa od Evropskog platnog saveta i njihova odluka se očekuje do kraja ovog meseca.Da bi sve to bilo moguće zbog toga je ponovo neophodna usklađenost sa propisima EU, naravno iz oblasti platnog sistema i zbog toga je poslanička grupa SVM i podržala sve predloge zakona koje je Narodna banka predložila i o kojima smo glasali pre nekoliko dana i o kojima su spomenule kolege.Zašto

smanjio. Ne bih opterećivala ostale, ima tu nekoliko brojeva koje su procene, ali možda najuhvatljivija, najkonkretnija je da bi čak ceo region zapadnog Balkana mogao da uštedi i do pola milijarde evra. Najplastičnije objašnjeno, danas kada prebacujemo novac, plaćamo mnogo više nego oni koji su već u sistemu. Crna Gora je to uspela i veoma je značajan korak što će i Republika Srbija.Plan rasta koji sam spomenula i reformska agenda, kao što sam to naglasila, predviđa uspostavljanje jedinstvenog regionalnog tržišta zapadnog Balkana. Znamo da posle EU najveći prometi ostvarujemo sa sa regionom iliti komšijama. On se u proteklom periodu u poslednjih pet godina udvostručio. Dakle, obim regionalne razmene, promet roba i usluga je takođe povećan za oko 20%.Ono što je možda građanima najznačajnije, ono što je zaista svako osetio kada pričamo o zapadnom Balkanu, je tzv. ukidanje rominga, iliti zvanično "roming room like at home" od 2021. godine, što bi značilo da kada neko u Crnu Goru, Severnu Makedoniju itd, u tom je

smanjuju naknade u romingu od 2023. godine, bilo bi mnogo bolje kada bi to išlo brže, zapravo bi bilo najbolje kada bismo bili članica EU, pa bi telefonirali i surfovali internetom i u tim zemljama. Naravno, Berlinski proces pored ovog instrumenta za rast i razvoj je drugi projekat koji je uglavnom Nemačka, ako mogu tako da kažem, za zemlje Zapadnog balkana prošlo je dosta godina, konkretni benefiti su putovanja, samo ličnim kartama i ono o čemu smo ovde razgovarali, ratifikovali smo nekoliko sporazuma, prihvatanje profesionalnih kfalivikacija najpre je bilo za doktore medicine, stomatologije i arhitekte, a kasnije i poslednji sporazum posle tog Samita u Tirani 2023. godina i profesionalnih kvalifikacija za medicinske sestre i veterinare, hirurge, itd. Najznačajnije je da ti mladi ljudi koji žive u Republici Srbiji ostanu u Republici Srbiji i upravo zbog toga mi smo

zvaničnom utvrđivanju garantne šeme, i subvencionisanju dela kamate, kao mere podrške mladima u kupovini prve stambene nepokretnosti. možda nismo dovoljno naglasili da je povećanje izdvajanja od 18 milijardi dinara ili 153 miliona evra za unapređenje visokog obrazovanja, zaista velika stvar i što su se školarine smanjile za 50%. Neophodno je da sve ove mere pa ih kako to kako to popularno zovemo povoljna kupovina nekretnine za mlade koja će biti aktuelna i implementirana za svega nekoliko dana da su te mere ekonomski održive, sistemske i efikasne i zapravo ciljaju da to da svako pronađe svoju budućnost i dobar život ovde u ovoj

i da naglasimo, pričali smo o celom iznosu koji je 6 milijardi evra, od toga zapravo Republici Srbiji bi trebalo da pripadne 1,59 a ovim konkretno ovim sporazumom koji ćemo ratifikovati do kraja dana, bi trebalo da, će zapravo preduslov da povučemo prvu tranšu. Prva tranša bi bila 7% celog iznosa, dakle 112 miliona evra,

da je ovo ipak i uslovljeno određenim obavezama koje treba da ispunimo i svesni smo toga da kasnimo sa dve najznačajnije obaveze i jedno je izbor saveta REM, a drugo je primena ODIHR preporuka, dakle, jasno je da smo malo zastali ali značajno je naglasiti da što se tiče izbora saveta REM, dakle odmah po isteku mandata članova konkurs je zapravo raspisan 29. novembra i to prvi put, prema novim kriterijumima i Zakona o elektronskim medijima i značajno je naglasiti da

javno slušanje u organizaciji Odbora za kulturu i informisanje i samo što nismo dobili celu listu da mi glasamo o tome i onda su neki odlučili da se povuku. Neki kandidati, vrlo otvoreno pitanje, kako će se ovaj proces nastaviti.Značajno

i osnove, odnosno projekti iz raznih oblasti kao što su energetika, transport, digitalizacija, ljudski kapital.Kada pričamo o energetici, trenutno je Srbija u procesu primene nove energetske politike i pravnog okvira, u skladu sa grin dilom, evropskim zelenim dogovorom, zelenom agendom za zapadni Balkan. Ono što je za nas izuzetno značajno je da je juče o tome pričala uvažena ministarka rudarstva i energetike. Postoji indikativna lista projekata u oblasti energetske infrastrukture između ostalog i za AP Vojvodinu, za izgradnju tzv. Panonskog koridora. Još u novembru 2023. godine, objavljena je prva lista zajedničkog projekta, zajedničkog interesa koja je izrađena pod vođstvom, naravno, Evropske komisije, koordinira sve ovo i uključuje novu interkonekciju između Republike Srbije i Mađarske, definisane u okviru Panonskog koridora i o tome smo juče mogli da čujemo.Ono što je značajno je da će se na ovaj način zapravo dozvoliti integracija tržišta električne energije, odvoda energije iz obnovljivih izvora u regionu Bačke, povezivanje novih proizvodnih kapaciteta izgradnjom i rekonstrukcijom trafo stanica u Subotici, Somboru, Novom Sadu, itd.Naravno, kao predstavnici nacionalnih manjina voleli bi da podvučemo svega nekoliko stvari iz reformske agende a koji se tiču osnovnih prava, konkretno jedna od podoblasti reformske agende je poboljšanje zaštite osnovnih prava za ranjive pojedince i pripadnike nacionalnih manjina i to je tako definisano i na osnovu ovoga Republika Srbija je preuzela na sebe obaveze da izmeni i dopuni određene zakone do kraja 2025. godine.Naravno ovo je vrlo široka oblast, ja bih samo naglasila da je činjenica i o tome je juče govorio ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, da se predugo već radi na reviziji akcionog plana za nacionalne manjine i samim tim, određeni rokovi će morati da se promene, ali koliko smo obavešteni ovaj posao je skoro gotov i očekuje se javna rasprava o posebnom akcionom planu, kako bi ponovo ceo proces bio inkluzivan i transparentan.

nas.Između ostalog, planira se donošenje krivičnog zakona o krivičnom postupku i još nekoliko.Ovom prilikom bih želela da podsetim sve nas krajem prošle godine tokom javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika naša poslanička grupa tražila da se iznos za tzv. sitne krađe ne menja već da se ostavi na 5.000 dinara. Nažalost, bio je opet neki plan da se on dinara na 15.000 dinara. Zašto govorim o tome?Podsetila bih sve nas da smo pre 13 godina, zapravo na našu inicijativu smo uspeli da taj iznos sitnih krađa smanjimo sa 15.000 dinara na 5.000 dinara jer nekad građani imaju utisak da je sve dozvoljeno i da slobodno može da se krade. Jasne su nama osnovni problemi, ali mislim da je to nedozvoljeno i da treba da obezbedimo sigurnost imovine svih.Dakle, da još jednom podvučem i da ne zloupotrebljavam vreme, kao neki, u ovoj raspravi. Poslanička grupa SVM svakako podržava Sporazum sa EU koji koji predstavlja Evropska komisija zbog toga što će na ovaj način biti omogućeno da povučemo prvu tranšu novca od 1,59 milijardi evra za Republiku Srbiju. Sada bi dobili 112 miliona. Podržavamo i sve ostale sporazume koji se nalaze na dnevnom redu.Hvala najlepše. **Jovan Janjić** Hvala, koleginice.Sada reč ima gospodin Stefan Krkobabić.

su različiti sporazumi na dnevnom redu, ali trudeći se da ispratim iskustvo ministra poljoprivrede, uvaženog gospodina Aleksandra Martinovića, mislim da nije ni trenutak, ni vreme da se samo usko i pojedinačno bavim onim sporazumima koji su danas na dnevnom redu jer tako je puno pitanja pred nama i tako puno događa je ispred nas u ova dva dana.Uvaženi narodni poslanici, uvaženi građani Srbije, dok mi sedimo ovde pod ovom kupolom demokratije, dok sedimo i razgovaramo o sporazumima upravo je naša policija, naše specijalne snage uspele su da razbiju i da otkriju vrlo dobro obučenu mrežu ljudi i da konfiskuju opremu i naoružanje koje je trebalo da se koristi u subotu u nekom trenutku kada budu bili protesti 15. marta.Nama su puna usta reči „dijalog“ i o dijalogu pričamo. O dijalogu u ovom parlamentu mogu da govore samo predstavnice vladajuće koalicije, i to izričito oni koji su izabrani na listi Aleksandar Vučić – Srbija sutra jer smo u svakom trenutku pružili ruku i bili smo spremni za dijalog.Zašto kažem za dijalog? Zato što je Vlada Republike Srbije ispunila sva četiri zahteva zbog kojih su pokrenute studentske blokade, i o tome je bliže govorila ministarka Slavica Đukić Dejanović. Hvala joj na tome.Danas tome.Danas je uvaženi prvi potpredsednik Vlade Siniša Mali rekao da je upravo juče na sednici Vlade Republike Srbije ispunjen i taj tehnički deo oko budžetskih rezervi i prosleđivanja para, i sa time je gotovo. Od tog trenutka mi prelazimo u jedan novi vid rasprave i kažemo da ovo više nema samo veze ni sa studentskim zahtevima, niti sa društvenom krizom, ovo predstavlja jednu ozbiljnu političku krizu i želju da se 15. marta na ulicama Beograda promeni legitimno izabrani režim.Zašto režim.Zašto kažem legitimno izabrani režim? Zato što su za ovu vladajuću koaliciju za predsednika Republike glasali građani Srbije u nikad većem broju i rekli šta misle. Nasuprot tome danas imamo želju da zamenimo predstavničku demokratiju, da ovaj parlament raspustimo, da Vlada više ne treba da postoji i da po ugledu upravo, kao što je to rekao i predsednik Vučić, na one one najgore boljševičke tradicije mi krenemo u neke zborove, krenemo u plenume i da predstavničku demokratiju zamenimo sa direktnom gde će valjda na kraju da se uvede i narodna milicija i narodna vojska, da će onda svako na nivou svoje mesne zajednice i opštine odlučivati onako kako mu padne na pamet.Upravo zbog toga i ova Vlada i ova vladajuća koalicija to neće dozvoliti jer nigde u svetu takav princip do sada nije uspeo. Ako hoćete da vučete paralelu to je isključivo postojalo i pokušao je da uradi Pol Pot.

Nama pričaju o dijalogu. Pričali su nam u ovoj skupštinskoj govornici o dijalogu dok su nas gađali šok bombama, dok su nas gađali suzavcem, dok smo trpeli sve ono što nije zabeleženo u modernoj parlamentarnoj istoriji Republike Srbije i pričaju nam i dalje o dijalogu i kažu da ako padne krv 15. marta, za to će biti odgovorna Vlada i biće odgovoran Aleksandar Vučić, oni koji pozivaju na nasilje i oni koji očekuju da se sva vrata srpskih institucija otvore i da oni zasednu u fotelje bez izbora, bez podrške građana Srbije.Nisu građani Republike Srbije naivni. Znaju oni vrlo dobro šta sledi.Kada pričamo studentima, velika većina studenata, i na tome moramo da im čestitamo, nijednog trenutka nisu prihvatili vođstvo opozicije i opoziciju su oterali.Studenti oterali.Studenti imaju pravo na svoje zahteve, ali nemaju prava da ulaze u onaj deo političke rasprave koji treba da vode isključivo političke partije i politički pokreti.Mi smo sazrelo društvo za ovih 30 godina i tako moramo da prihvatimo da se na izbore izlazi i da onaj ko dobije poverenje na izborima treba da formira Vladu, a onda i da upravlja državom.Uspesi koje je naša država postigla za ovih 12 godina, i tu ću se složiti sa ministrom Martinovićem, su upravo i razlog zašto sve ovo traje.On je rekao da ovo traje od 2015. godine. Ja sam negde uspeo da povežem to od 2016. i onih događaja u aprilu koji su tada bili izuzetno i početka jedne vrlo jake kampanje i protiv predsednika Vučića i protiv vladajuće koalicije posle izbora.Upravo izbora.Upravo oni koji nama govore o dijalogu oni su uveli nesreću, uveli su sukob, uveli su svađu i uveli su tuču u ovaj dom i sada nam kažu da 15. marta će sve da bude u redu.Ko

oni nas ubeđuju da će u subotu sve da bude u redu. Izvinite, molim vas, dozvolite da im ne verujemo. Ne verujemo ni njihovim grupama za pritisak, ne verujemo ni njihovim političkim partijama, ali da vam kažem jednu stvar. Gospođa Slavica Đukić Dejanović je to, poštujem, iznela svoje, verujem, i stručno mišljenje da je ovo politički suicid, ali ja mislim da nije politički suicid. Mislim da su oni izuzetno talentovani i da su sve ovo dugo spremali.Ovo je bio početak i pokazna vežba u utorak, da nam pokažu šta smo mi trebali da doživimo kao narodni poslanici i ministri ovde, a šta treba da dožive građani Republike Srbije u subotu. Zato vam govorim čitajte medije i gledajte. Pa, nije slučajno to naoružanje, ti samostreli, ti bodeži, to sve što je trebalo da uđe i da bude 15. marta da je to neki ne znam ni ja skup koji treba da pokaže mir i da pokaže jedinstvo.Želja i namera je vrlo prosta. Imate studente koji su okupljeni u Pionirskom parku, koji žele da studiraju. Šest dana protiv njih se vodi kampanja na najmonstruozniji način, na društvenim mrežama, u medijima. I, na kraju, šta treba da se pokaže, da oni nisu studenti, ma ni to nije bitno. Treba da se pokaže da oni nisu ljudi. Njima su počeli da viču, da arlauču, da ih napadaju. Sa kojim ciljem? Da i njih dehumanizuju, da bi u subotu i oni bili legitimna meta i legitimna meta napada onih koji sve ovo čekaju i spremaju poslednjih 10 godina.Ne želim da budem ptica zloslutnica i crni gavran, ali su stvari vrlo jasne. Danas, sutra i prekosutra pozivam i građane Srbije i nas narodne poslanike da odaberemo svoju stranu. Mi iz partije koja zastupa najstarije, koja zastupa poljoprivrednike i radnike Srbije, znamo našu stranu. Naša strana je na strani prosperiteta, napretka, boljeg života za sve građane Srbije, da studenti posle završetka školovanja mogu da se zaposle, da naši najstariji ne budu posvađani sa studentima, nego da mogu da dožive svoju penziju pristojnu i da mogu od nje pristojno da žive. To je strana koju smo odabrali.Zato pozivam sve da ne dozvolimo da one koji nas lažno pozivaju na dijalog i govore kako su oni mirni protestanti, kako su spremni da razgovaraju, da ne nasedamo na njihove priče, jer znamo da im to nije cilj. Cilj je da posle okupljanja naprave veliku nesreću i da nas vrate u ono što je bilo 5. oktobra, starije kolege znaju, i s time ću završiti, kažu oni da peti njihov oktobar nije uspeo, ja vam kažem da je uspeo. To može da potvrdi potpredsednik Vlade Vulin. Svi se sećamo, posle 5. oktobra, taj njihov šesti je doneo krizne štabove, doneo je nesreću, doneo je doneo je sukobe i doneo je nejedinstvo. Doveo nas je u sve ono što smo morali osam, 10 godina posle toga da popravljamo i da lečimo društvo.Kada smo to uspeli 2012. pa očito to nekome spolja i iznutra opet nije odgovaralo, i kao što kažu da se istorija uvek ponavlja, evo, pokušavaju opet. Samo ima jedna razlika, 5. oktobra njima nisu odgovarali rezultati izbora. Ovog puta izbora nije bilo. Mi imamo jednu šizofrenu situaciju da opozicija ne želi da izađe na izbore, niti da želi da izađe na savetodavni referendum. Džentlemenski pružena ruka predsednika je bila izađite,, ljudi na izbore, osvojite vlast, ne trebaju vam plenumi, ne trebaju vam blokade, ne morate da se krijete iza studenata, pokažite da je narod za vas, preuzmite vlast. Nijednog trenutka ne žele da ispoštuju demokratske institucije Srbije, već nam sa pričom o njihovom dijalogu i danas ovde u Skupštini Srbije podvaljuju, građani Srbije, i spremaju nas za

i većinska Srbija zna u kom pravcu želi da ide njihova država. Zahvaljujem. **Jovan Janjić** Hvala.Sada reč ima Sanja Jefić Branković.

izrazim duboko žaljenje zbog neprijatnosti koje smo protekle nedelje imali u ovoj sali. Iskoristiću ovu priliku da pozovem sve političke aktere da smire tenzije, da dijalogom pokušamo da prevaziđemo trenutnu krizu u društvu, jer nasilje nikada nije bilo, niti će ikada biti način na koji je neophodno realizovati, odnosno izraziti svoju političku volju. U tom smislu, veoma je važno da sebi postavimo pitanje kakvu smo sliku poslali svetu.Da li svako od nas ima odgovornost prema svojoj deci i da li smo svesni toga da svojim ponašanjem dajemo potpuno pogrešne modele koje će možda sutra usvojiti?

budu bačene dimne bombe, da se povređuju koleginice i kolege narodni poslanici, jer to zaista nije način na koji bi trebalo da izražavamo i manifestujemo svoje različite političke stavove i svoja različita politička razmišljanja.Građani koji prate rad Republike Srbije žele da znaju na koji način njihovi izabrani predstavnici sprovode politiku za koju su se zalagali pred izbore i imaju pravo na to da budu upućeni u odluke koje donosi a nakon toga usvaja Skupština, a tiču se svako kvaliteta njihovog života i životnog standarda uopšte. Veliki broj takvih odluka jeste lokalnog karaktera i uglavnom se odnosi na komunalne probleme i komunalni sistem, koji je kao takav najvidljivi i najneposredniji i kao takav najjače utiče na sam kvalitet i način svakodnevnog života građana.Međutim, postoji veliki broj odluka koje se moraju donositi isključivo na državnom, odnosno na republičkom nivou. Iz tog razloga je jako važno da o njima razgovaramo na jedan sistematičan način, odnosno na način na koji ćemo te probleme, ali i rešenja tih problema približiti građanima, jer se oni odnose direktno na njih i utiču ne samo na njihov životni standard, već i na njihovu privrednu, ali i poslovnu aktivnost u svakodnevnom životu.Kao što znate, Srbija se kao i čitav svet suočava sa problemima koji su nastali kao rezultat globalnih, ali i geopolitičkih izazova i promena i vrlo često su van domašaja rešenja, odnosno delovanja samo jedne države i potpuno je prirodno da se od svake države, pa i od naše, očekuje da donose takve odluke koje će u velikoj meri pokušati da ublaže sve negativne efekte globalnih promena koje trenutno u svetu imamo, ali i da prilagodi svoju politiku svakodnevnim uslovima uslovima tržišta i zaštiti svoje građane od nepovoljnih uticaja onoliko koliko je to u njenoj nadležnosti, odnosno u njenim ingerencijama.Jedan od problema koji utiče na živote svakog od nas, odnosno na svakog pojedinca i njegovu porodicu, ali i na kompanije koje rade u Srbiji, jeste svetska energetska kriza i ona iako postoji nekoliko godina unazad, čini se da je postala intenzivirana od trenutka kada su nastali sukobi u Ukrajini, što je za posledicu imalo smanjenje evropskih zaliha gasa, a sa druge strane, imamo konstantni rast cena gasa i struje širom Evrope i to je jedna od stvari kojom se svaka država mora pozabaviti kako bi sprečila negativne efekte jedne ovakve krize koja postoji svuda u svetu.Osim toga, Srbija se suočava i sa jednim dodatnim izazovom, a to su sankcije koje prete NIS-u i potpuno je prirodno da građani sa pravom očekuju da država da odgovori na jedan ovakav problem, da pronađe rešenje, a posebno imajući u vidu da cene energenata i njihova dostupnost na tržištu variraju sa jedne strane, a sa druge strane, njihova cena vrlo često bude promenljiva i ona zaista može uticati na njihov svakodnevni život, aktivnosti i na planove koje svi građani imaju.Kada već govorimo o energetici, ja sam uverena da država ulaže velike napore da građani u što manjoj meri osete ove posledice. I u tom smislu, ja bih pohvalila odlaganje sankcija NIS u narednih 30 dana, o čemu je juče govorila i ministarka Đedović Handanović.Osim toga, mi danas na dnevnom redu imamo i sporazume koji predstavljaju značajan deo dugoročnog odgovora naše države na energetsku krizu u kojoj se nalazimo, a koji istovremeno omogućava Srbiji da kroz investicije u obnovljive izvore energije ne samo unapredi životnu sredinu i kvalitet životne sredine, već u budućnosti učini Srbiju manje zavisnom od uvoza energenata, što će u velikoj meri uticati na njene svakodnevne aktivnosti.Vlada je već u prethodnom periodu zaista pokazala da je posvećena na zelenoj energetskoj tranziciji, tako da pored ulaganja u nove kapacitete, veliki napredak u oblasti energetske sigurnosti i efikasnosti, može se ostvariti modernizacijom i unapređenjem postojećih proizvodnih kapaciteta od kojih neki postoje još iz perioda Savezne Federativne Republike Jugoslavije, stara su i po više od pola veka, i kao takva su vrlo neefikasna, što sa druge strane u velikoj meri utiče na utiče na to kakva će njihova produktivnost i biti. Upravo u tom smislu pred nama je ugovor sa Evropskom investicionom bankom koji će omogućiti neophodne investicije za rehabilitaciju HE „Bistrica“ i reverzibilne HE „Potpeć“ na Limu. Ona će osigurati da navedene hidroelektrane koje su stare više od pola veka budu spremne da bezbednije i efikasnije rade i služe nekim budućim generacijama možda 30, 40 ili 50 godina.Sve ove investicije u hidroelektrane u Srbiji osiguraće budućnost našeg elektroenergetskog sistema, takođe uzimajući u obzir da je reč o obnovljivom izvoru energije omogućiće se jedna stabilnija baza, kao i buduća tranzicija ka još čistijim izvorima energije.Kao što sam pomenula u svom uvodnom delu izlaganja, vidimo da zbog geopolitičke situacije cene gasa mogu biti izrazito promenljive iz tog razloga njihova nabavka i snabdevanje tržišta mogu biti ugroženi. Mi se do sada nismo suočili sa nestašicom ovog energenata i nadam se da to Srbija u budućem periodu neće ni dozvoliti, jesmo sa izvesnim porastom i rastom cene, ali se one i dalje drži u granicama koje su prihvatljive i u granicama koje su podnošljive u skladu sa svim ostalim tržišnim uslovima koje trenutno imamo. da Srbija ne treba da razvija alternativne izvore toplotne energije kako bi se što više oslonila na neke sopstvene i obnovljive resurse, a manje zavisila od spoljnopolitičke i situacije, ali i spoljno političkih dešavanja.Upravo je jedan takav iskorak u razvoju sopstvenih izvora izvora toplotne energije, o čemu je juče ministar govorio, to je Projekat za izgradnju solarno-termalne elektrane u Novom Sadu. U tom smislu toplotna energija je proizvedena na održiv način pokrivaće više od 20% potreba Novog Sada za grejanjem, čime će se zameniti potrošnje više od 16 miliona kubnih metara prirodnog gasa i ovo zaista jeste jedna od mera kojoj treba kao država da težimo.Složićete se sa mnom da je pred nama jedan ozbiljan posao, pre svega, u oblasti upravljanja otpadom, posebno iz razloga što živimo u svetu kao i u društvu visokog konzumerizma gde svako domaćinstvo generiše znatno više otpada nego što je to bio slučaj u nekim prethodnim godinama, pa mogu reći i decenijama, pa u tom smislu mi danas razgovaramo i o ratifikaciji ugovora o zajmu između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, a koji se upravo odnosi na unapređenje čistim otpadom u velikom delu Srbije.U tom smislu imamo ugovore programa čvrstog otpada u Srbiji koji obuhvataju upravljanje čvrstim otpadom u 47 jedinica lokalne samouprave i složićete se sa mnom da deponije i divlje deponije zaista predstavljaju veliki problem svake jedinice lokalne samouprave i u velikoj meri mogu uticati i na zagađenost vazduha u ovim životnim sredinama, ali i na sve ostale aspekte, imajući u vidu da komunalna preduzeća koja se bave ovim pitanjima nisu u mogućnosti da očiste onoliko koliko smo mi u stanju da uprljamo, tako da smatram da ćemo jednim ovakvim ugovorom, odnosno ratifikacijom ugovora zaista biti napravljen jedan veliki iskorak u pogledu načina upravljanja čvrstim otpadom, odnosno regulisanja deponija pretvaranja nesanitarnih u sanitarne deponije na dobrobit svih građana Srbije.Još jedna od stvari koju bih pomenula jeste da ukoliko pitate naše građane, odnosno ljude koji žive u Srbiji – šta je za njih najveće bogatstvo? Uverena sam da je jedan od prioriteta koje bi tom prilikom izgovorili jeste voda. Na sreću, Srbija jeste blagoslovena i bogata izvorima čiste vode ili bar na izvoru čistim rekama i na nama je da to bogatstvo očuvamo, odnosno da ulažemo u reke kako ne bismo zadržali trend koji, nažalost, trenutno imamo, a to je da predstavljamo zemlju koja ima jednu od najzagađenijih reka u čitavom ovom regionu. Mislim da se ovim merama koje trenutno Vlada preduzima jedna ovakva situacija, ne samo u regionu, nego i u Evropi drastično menja kada je reč kada je reč o Srbiji u pogledu načina na koji postupa sa svojim prirodnim resursima.Osim benefita koje sam pomenula, važno je da istaknem da će realizacijom ovog projekta Srbija ispuniti svoje preuzete međunarodne obaveze u procesu pristupanja EU u okviru pregovora u okviru pregovora za klaster četiri, kao i ispunjenju ciljeva Agende 2030 za održivi razvoj i Zelene agende za Zapadni Balkan i ne smemo zaboraviti da svi ovi sporazumi, zakoni i konvencije koje donosimo u parlamentu nose sa sobom mnogo veću težinu od neposredne primene koju ona ima prema građanima Srbije, odnosno njima se ispunjavaju brojne međunarodne obaveze koje je Srbija na sebe preuzela i čije odlaganje prosto nije dopustivo i koje ona ona mora sprovesti kako bi nastavila svoj put ka EU.Pored svega iznetog, poštovane kolege, želela bih da se osvrnem na dva, po meni, veoma važna predloga zakona koji će, sigurna sam, doprineti većoj ekonomskoj saradnji, zatim liberalizaciji trgovine i investicijama između Egipta i Srbije, odnosno Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije. Mi smo dosta juče slušali na ovu temu, kao i o benefitima koje će ovi ugovori i ta slobodna trgovina zaista imati za naše građane i za našu privredu uopšte mislim da se ovi ugovori javljaju kao posledica jedne aktivne diplomatske saradnje naše zemlje za svetom, pored veoma značajnih uspeha koje je ona postigla na polju bilateralnih odnosa, a sada i multilateralnih odnosa, što je doprinelo širenju sporazuma o slobodnoj trgovini. Potpisivanjem ovih sporazuma, odnosno njihovim usvajanjem, srpski privrednici, odnosno proizvođači u Srbiji, što je i te kako važno pomenuti, stekli su povlašćeni položaj na tržištu od preko 1,3 milijardi ljudi, što im omogućava da svoje proizvode plasiraju na jedno otvoreno tržište pod potpuno povoljnim uslovima kako bi ispunili i svoje sopstvene ekonomske ciljeve.Predlogom zakona o potvrđivanju Sporazuma o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Srbije i Vlade Arapske Republike Egipta u velikoj meri će povećati inače dobre dugogodišnje dugogodišnje ekonomske odnose sa ovom zemljom, kao i diplomatske odnose i doprineće, naravno, bržem razvoju i unapređenju naših trgovinskih odnosa, kao i stvaranju uslova za podsticanje investicija. Osim toga, ovaj sporazum obezbeđuje da Srbija kao jedina zemlja u regionu ima preferencijalni pristup u trgovinskim odnosima sa Egiptom, odnosno zemljom koja ima preko 112 miliona stanovnika. Osim toga, očekivanja su da će se primenom ovog Sporazuma o slobodnoj trgovini koji obuhvata više od 16.000 proizvoda obim trgovine povećati za čak

ono što je važno da pomenem jeste da je Egipat druga najveća privreda u arapskom svetu, posle Saudijske Arabije, što ovom sporazumu daje veći značaj i govori u prilog obrazloženju koje sam malopre navela.Drugi predlog zakona na koji bih posebno ukazala pažnju jeste Predlog zakona o potvrđivanju Sveobuhvatnog sporazuma o ekonomskom partnerstvu između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata. Bilateralni odnosi između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata su tradicionalno i bliski, ali i prijateljski i beleže stalni napredak. Potpisivanjem jednog ovakvog Sveobuhvatnog sporazuma ono se još više produbljuje nekim uzajamnim ekonomskim interesom, a u cilju dalje liberalizacije i olakšanja trgovine i investicija između ove dve strane.Koliko strane.Koliko su ova dva sporazuma važna za naše poljoprivrednike i kakve oni mogućnosti za izvoz naših poljoprivrednih proizvoda imaju na velika tržišta, zamolila zamolila bih ministra Martinovića da nam u kontekstu poljoprivrednih proizvoda i načina na koji će država pomoći poljoprivrednicima da oni plasiraju svoje proizvode i u kojoj meri će im jedan ovakav Sveobuhvatni sporazum olakšati da oni uopšte izađu na jedno ovakvo otvoreno tržište pod preferencijalnim uslovima i okolnostima. Verujem da država ima neki plan kako bi se jedan ovakav sporazum, ukoliko ga usvojimo u narednih nekoliko dana, što pre mogao da realizuje.Za kraj, kao socijaldemokrata, moram da istaknem da je uslov za ekonomski prosperitet, ali i stabilnost svake zemlje njena zdrava ekonomija, ekonomija koja će se zasnivati na proizvodnji i izvozu i ekonomija koja se zasniva na javno-privatnom partnerstvu, ali i privlačenju domaćih i stranih direktnih direktnih investitora i sve to biće omogućeno upravo potpisivanjem ovih, ovakvih i sličnih sporazuma koji doprinose razvoju naše države i privrede u celini.Još jednom na kraju bih želela da ukažem na značaju uspostavljanja jednog dijaloga u zemlji u situaciji u kojoj se danas nalazimo, jer je to jedini način da u duhu demokratije prevaziđemo svoja različita politička mišljenja.Podeljenost u društvu koje se ne zasniva na demokratskim principima šteti ekonomiji naše zemlje i može ugroziti i stabilno poslovanje i izvore finansiranja, ali i predstavlja pretnju za povoljno poslovno okruženje koje Srbija u ovom trenutku predstavlja.Političke podele unutar društva nisu ništa neobične i one postoje otkad je sveta i veka i politika jeste mehanizam za kanalisanje konflikta unutar jednog društva.Međutim, stičem utisak da je to u ovom trenutku dostiglo izvesne razmere koje su potpuno drugačije od samog smisla i svrhe postojanja sučeljavanja različitih političkih mišljenja i smatram da je svako od nas svojim postupcima odgovoran za to da li će to odgovoriti na postojeću društvenu krizu njenim daljim produbljivanjem ili pokušajima

podržati predložene sporazume u nadi da će oni zaista uticati na prosperitet i očuvanje naše zemlje. Hvala. **Jovan Janjić** Hvala vam.Sada reč ima potpredsednik Vlade, Aleksandar Vulin. Poštovani predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, drugarice i drugovi, hteo sam da podelim sa vama nešto razmišljanja i da vas upoznam sa onim šta se dešava trenutno u našem gradu.Naime, članovi Pokreta socijalista, čiji sam ja osnivač, su blokirali Televiziju N1. Došli su ispred ulaza u tu televiziju, tražili da im se omogući da se obrate, tražili da se prestane sa širenjem neverovatne mržnje i zla prema našoj državi, našem narodu, prema svakom ne misli kao i oni, tražili da se mržnja koja izazivaju svakodnevno već jednom zaustavi. Nije dovoljno što mrze svakog od nas, koji se bavimo politikom, već mrze svakog ko misli drugačije, svakog ko ima hrabrosti da kaže da nije za njih, svako ko ima hrabrosti da kaže da njegovo dete treba da ide u školu, svako ko ima hrabrosti da kaže da neće ostaviti Republiku Srpsku, da neće uvesti sankcije Rusiji, da neće priznati Kosovo. Mržnja koju izlivaju svakog dana je uzrok svake mržnje koju vidimo na ulicama naših gradova.Članovi Pokreta socijalista su se okupili da im to kažu i da zatraže da prestanu. Oni na N1 i dalje misle da su u Luksemburgu, oni i dalje misle da su luksemburška televizija, oni i dalje misle da to što ne plaćaju porez ovoj državi nek oslobađa od poštovanja zakona ove države.Naravno, ja nisam pristalica blokade i ja mislim da svako treba radi svoj posao, ljudi treba da žive, treba da se kreću, treba da rade, ali ovo je bio samo način Pokreta socijalista, manjeg partnera u našoj koaliciji nego što je SNS, da pokaže da je to sve moguće što rade drugima da može se desi i njima.Mi nećemo da budemo opravdanje ni za kakve sukobe. Nekoliko sati smo bili tamo. Završili to, ali smo hoću da kažem da možemo da dođemo ponovo i da sve ovo što radite drugima može jednog dana da se radi i vama. Nasilje koje prizivaju preti da uništi našu zemlju, nasilje koje prizivaju preti da uništi sposobnost države Srbije da brine o svim Srbima, bez obzira gde oni žive, nasilje koje prizivaju, nasilje i koje sprovode svakog dana preti da od slobodne, stabilne, prosperitetne države Srbije stvori zemlju koja će vas sukobljavati po ulicama.Jel malo Đilasu milijarda? Da li je malo dobio kada je prodao sve svoje pratioce koje je godinama sakupljao u SBB i objašnjavao im kada se pretplatite na SBB da je to politički stav? Vidite kako je taj stav vrlo lako postao njegovo bogatstvo. To isto radi i sa ovom decom koju okupljaju po ulici. To isto rade i sa ovim ljudima kojima usađuju mržnju od kojih traže da sprovodi njihovu mržnju, da izvode nasilje na ulicama, sve ono što nas na žalost čeka, na veliku radost svih naših neprijatelja, na veliku iskrenu radost.Znate, radost.Znate, ne možete očekivati da vas podrže Aljbin Kurti, da vas podrže sve ustaške partije u Hrvatskoj, da vas podrže sve antisrpske partije u BiH i da mislite i da mislite da je to što vi radite u stvari odlično za Srbiju i da će to sigurno učiniti da Srbija bude prosperitetna i još bolja.Mi smo danas, odnosno članovi Pokreta socijalista su bili ispred N1 da im kažu da postoji i druga Srbija, Srbija koja se nikada ne vidi na njihovim kamerama, koje nikada nema u njihovim emisijama, Srbija čiji se glas nikada ne čuje, osim uz uvrede, osim uz pretnje, Srbija koja nema svoje mesto, Srbija o kojoj se nikada ne govori pa makar i da postoji. Ne više od toga.Mi smo danas došli da im kažemo da postoji i Srbija koju oni ne razumeju, a svakako je ne vole. Svakako je mrze i Srbija koja se ne boji. Kao što se nije plašila ni ovih što bacaju topovske udare i šta već rade, tako se ne boje ni njih, ni njihove mržnje. Tako se ne boje ni njih ni nasilja njihovih gazda.Postoji i ta Srbija i ta Srbija je danas došli ispred N1.Naravno da očekujem da će se EU oglasiti i reći da ne sme da se dopusti ni slučajno da neko iz N1, to novinarstvo, pravo, sloboda, sigurno. Oglasiće se sva moguća novinarska udruženja da ne sme ni slučajno da se desi da oni ne daj Bože čuju tuđe mišljenje, ali se niko neće oglasiti kada neko prebije novinara „Informera“, ali se niko neće oglasiti zbog blokade RTS, ali se niko neće oglasiti zbog linča koleginice sa RTS koja je rekla jednu reč ili jednu rečenicu.Mi smo ovim danas hteli i uspeli da pokažemo kakvo licemerje vlada našim medijskim prostorom, kakvo licemerje vlada našim medijskim prostorom u kome je svaka mržnja dozvoljena i nagrađena samo ako ide protiv predsednika Vučića i protiv onih koji su njegovi saborci, saveznici, saradnici. Samo smo hteli da pokažemo i pokazali smo kakvo licemerje vlada u medijima i kakvo licemerje vlada na mrežama, kakvo licemerje izražava mržnju na ulicama i preti sukobima na ulicama.Hteli smo to da pokažemo i pokazali smo i neće nam biti teško da dođemo opet. Ako nas niste dobro čuli, ako nas niste razumeli, doći ćemo da budemo glasniji. Ali, sve to može da se izbegne vrlo jednostavno – dijalog, razgovor. Sve to može da se izbegne vrlo jednostavno. Ove klupe opozicije se popune, klupe u parlamentu se popune opozicijom sa svojim stavovima, klupe u školama se popune đacima, sale na našim fakultetima se popune profesorima, studentima i život postane normalan. Dođu vremenom izbori, glasate na tim izborima, promenite ili podržite vlast. Sve ono što je prirodno i normalno, ali ne da izazivate mržnju svakog dana i da pričate kako ste vi dokaz demokratičnosti.Znate, naše popuštanje, naše neverovatno popuštanje svakoj mržnji i nasilju, sklanjanje kao pusti razumeće narod, možda jeste dokaz naše demokratičnosti, ali jeste isto tako i dokaz da država mora bezuslovno da poštuje sopstvene zakone i da mora da dolazi vreme kada će bezuslovno poštovati sopstvene zakone.Nije Dinko Gruhonjić mera naše demokratičnosti, već je mera našeg dopuštanja da oni koji se hvale ustaškim imenom drže predavanja našoj deci. To nigde nije moguće. Ja se obraćam i vama narodni poslanici, niste ste podržali našu ideju o uvođenju zakona o stranim agentima, to je vaše pravo i ja to ne mogu da sporim, ali moram da vas podsetim da je taj zakon donet godinama ranije, ovo se ne bi dešavalo. Taj novac ne bi stigao, ne bi imao kome da stigne i kako da se distribuira u organizacije koje sada vidimo. Ko zna gde ćemo pronaći sve taj novac? Možda u ovim palicama koje su pronađene u okolini Beograda, možda u bokserima, možda u noževima, možda u elektrošokerima, možda u biber spreju, možda u novcu koji su primile brojne vođe obojene revolucije.Pokret socijalista nema političku snagu, ni broj glasova kojim bi mogao samostalno da donese taj zakon, ali poštovane kolege iz naše koalicije nećemo prestati da tražimo od vas da nas podržite i da donesemo zakon o stranim agentima, da donesemo zakon koji će sprečiti da svako može da finansira obojenu revoluciju u Srbiji.Ako je Amerika to mogla da uradi, ako je Amerika, citiram Ilona Maska, mogla da prevrne činiju punu crva, kako je on nazvao USAID, pa zašto da mi to ne uradimo? Zašto da mi to ne uradimo? Zašto da dopuštamo da se u našoj zemlji krši zakon? Zašto da dopuštamo da se u našoj zemlji finansiraju oni koji misle sve najgore o ovoj zemlji?Vi kada ih slušate oni ne pokušavaju da objasne šta bi uradili kada bi nekim nesrećnim spletom okolnosti došli na vlast, oni samo pokušavaju da naude ovoj zemlji. Kada imate proteste u kojima otvoreno kažu – blokirajmo taj most ili blokirajmo tu instituciju kako bi smo ekonomski izvršili pritisak na Srbiju, oni otvoreno kažu da su spremni da Srbiji nanesu udarac koji će boleti, ne razmišljajući ni kako će se to odnositi na njihove roditelje, na njihove komšije. Na kraju krajeva i na njih same, ali oni koji ih vode nemaju taj problem. U to nemojte da sumnjate. Oni su se finansijski obezbedili. Ali, oni koji ih slede, na kraju se suoče sa posledicama iz sopstvenog delovanja.Ono što nas čeka jeste ono što vidimo, što smo videli ovde u Skupštini, ali i ono što smo videli na na kanalu N1, ono što vidimo na društvenim mrežama, neverovatna mržnja koja se izliva, ne može da prođe bez posledica, a te posledice uvek nasilje. Ne možete večno prizivati mržnju na svakog ko misli drugačije, a da se to u nekoj ludoj glavi jednog dana ne opredmeti kao akcija, a ta akcija postaje nasilje. Ne može. Oni koji to rade to znaju i misle da je to sasvim uredu. Ja tako ne mislim, vi tako ne mislite. Članovi Pokreta socijalista koji su danas bili ispred N1 koji su na nekoliko sati blokirali tu televiziju ne misle takođe. Došli smo, bili smo tamo da pokažemo da postoji jedna druga Srbija, Srbija koja nikada nema svoje mesto, koja nikada nije prikazana, Srbija o kojoj se govori sa mržnjom, sa prezirom, Srbija kojoj se preti, a većinska Srbija.Za ovu današnju aktivnost nisam hteo da tražim podršku i pomoć od vas iz SNS, da jesam tamo bi bilo više desetina hiljada ljudi i šta bi se onda desilo. Šta bi onda bilo. Ovo je bio samo naš način da pokažemo kakvo licemerje vlada u medijima Srbije, ali i da postoje ljudi koji se mržnje, koji N1 i drugi tajkunski mediji neprekidno izlivaju po ulicama ove zemlje i po glavama svakog od nas ne boje. Hvala. Hvala.Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. Poslovnika Narodne skupštine, određujem pauzu u trajanju od jednog Hvala.